Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2023 Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2023 pidetyssä täysistunnossa. Siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin. Kaikki samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset ja kannatukset voi tehdä eduskuntaryhmäkohtaisesti samalla kertaa. Mahdolliset Mahdolliset pöytäkirjaan otettavat edustajien korjaukset tehdään painamalla V-painikketta, vasta kun koko pääluokka on äänestetty. Koska äänestyksiä on verraten paljon, ilmoitan etukäteen, että istunto ja äänestykset keskeytetään kymmeneksi minuutiksi kello 12. Esitellään pääluokka 23. Yleiskeskustelu päättyi 18.12.2023 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Joona Räsäsen ehdotus 28 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 31 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 31 Joona Räsäsen ehdotusta 28 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta Saara

Content: Joona Räsäsen ehdotus 1, Saara Hyrkön ehdotus 2 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 3 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 3 Saara Hyrkön ehdotusta 2 vastaan

Esitellään pääluokka 26. Yleiskeskustelu päättyi 18.12.2023 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. [Speech 7] Speaker: Jussi Halla-aho

Content: Joona Räsäsen ehdotus 13 sekä samansisältöiset Markus Lohen ehdotus 15, Content: Joona Räsäsen ehdotus 13 sekä samansisältöiset Markus Lohen ehdotus 15, Saara Hyrkön ehdotus 16 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 17 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Markus Lohen, Saara Hyrkön ja Hanna Sarkkisen samansisältöisistä ehdotuksista 15, 16 ja 17 Joona Räsäsen ehdotusta 13 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

ja Saara Hyrkön ehdotus 39 sekä Saara Hyrkön ehdotus 41 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Saara Hyrkön ehdotuksesta 41

Saara Hyrkön ehdotus 46 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 47 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 47 Saara Hyrkön ehdotusta 46 vastaan

Yleiskeskustelu päättyi 18.12.2023 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Hanna Sarkkisen ehdotus 1 ja Joona Räsäsen ehdotus 2 koskevat

Esitellään pääluokka 29. Yleiskeskustelu päättyi 15.12.2023 pidetyssä täysistunnossa.

koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 21 Saara Hyrkön ehdotusta 20 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Hanna Sarkkisen ehdotus 1 ja Joona Räsäsen ehdotus 2 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Joona Räsäsen ehdotuksesta 2 Hanna Sarkkisen ehdotusta 1 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Content: Joona Räsäsen ehdotus 13 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 45 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

Saara Hyrkön ehdotus 29 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 43 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 30 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 47 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 63, Hanna Sarkkisen ehdotus 64 ja Joona Räsäsen ehdotus 67 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 9, Hanna Sarkkisen ehdotus 19 ja Joona Räsäsen ehdotus 73 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Esitellään pääluokka 23. Yleiskeskustelu päättyi 18.12.2023 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Samansisältöiset Joona Räsäsen ehdotus 13 ja Saara Hyrkön ehdotus 14 ja samansisältöiset Markus Lohen ehdotus 15 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 16 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Markus Lohen ja Hanna Sarkkisen samansisältöisistä ehdotuksista 15 ja 16 Joona Räsäsen ja Saara Hyrkön samansisältöisiä ehdotuksia 13 ja 14 vastaan

Content: Joona Räsäsen ehdotus 22 ja Saara Hyrkön ehdotus 23 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 27, Joona Räsäsen ehdotus 28 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 31 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 31 Joona Räsäsen ehdotusta 28 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta Saara Hyrkön ehdotusta 27 vastaan.

Samansisältöiset Joona Räsäsen ehdotus 38 ja Saara Hyrkön ehdotus 39 sekä Saara Hyrkön ehdotus 41 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Saara Hyrkön ehdotuksesta 41 Joona Räsäsen ja Saara Hyrkön samansisältöisiä ehdotuksia 38 ja 39 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 42, Joona Räsäsen ehdotus 45 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 48 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 48 Joona Räsäsen ehdotusta 45 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta Saara Hyrkön ehdotusta 42 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan.

Content: Joona Räsäsen ehdotus 43 ja Saara Hyrkön ehdotus 44 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Samansisältöiset Joona Räsäsen ehdotus 63 ja Saara Hyrkön ehdotus 64 sekä Hanna Sarkkisen ehdotus 65 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 65 samansisältöisiä Joona Räsäsen ja Saara Hyrkön ehdotuksia 63 ja 64 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Hanna Holopaisen ehdotus 76 ja Niina Malmin ehdotus 77 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Markus Lohen ehdotus 104 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Saara Hyrkön ehdotuksesta 106 Hanna Sarkkisen ehdotusta 105 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta sen jälkeen voittaneesta Markus Lohen ehdotusta 104 vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan.

kello 12.02 keskeytynyttä täysistuntoa ja jatketaan päiväjärjestyksen 2. asiakohdan käsittelyä.

hallinnonala Time: N/A Content: Joona Räsäsen ehdotus 4 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 5 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 5 Joona Räsäsen ehdotusta 4 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 46 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 47 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 47 Saara Hyrkön ehdotusta 46 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

voittaneesta mietintöä vastaan. Joona Räsäsen ehdotus 56 ja Saara Hyrkön ehdotus 65 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Esitellään sekalaisia tuloja koskeva osasto 12. Ryhdytään osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn

Saara Hyrkön ehdotus 9, Hanna Sarkkisen ehdotus 19 ja Joona Räsäsen ehdotus 73 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 2 ja Hanna Sarkkisen ehdotus 3 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Hanna Sarkkisen ehdotuksesta 3 Saara Hyrkön ehdotusta 2 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 40, Hanna Sarkkisen ehdotus 41 ja Joona Räsäsen ehdotus 79 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Saara Hyrkön ehdotus 40, Hanna Sarkkisen ehdotus 41 ja Joona Räsäsen ehdotus 79 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

tulot Time: N/A Content: Markus Lohen ehdotus 59, Saara Hyrkön ehdotus 63 ja Joona Räsäsen ehdotus 85 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Esitellään sekalaisia tuloja koskeva osasto 12. Ryhdytään osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn

Esitellään korkotuloja, osakkeiden myyntituloja ja voiton tuloutuksia koskeva osasto 13. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Esitellään yleisperustelut. Menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita.